Njihova ste izvješća primili. A uvodno će nam obrazložiti prijedloge zakona zamjenik ministra turizma, gospodin Daglas Koraca. Izvolite zamjeniče. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani zastupnici i zastupnice. Ovim zakonima predlažemo urediti materiju koja je uređena uredbama o izmjeni Zakona ugostiteljskih djelatnosti i o uredbama o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je Vlada donijela u srpnju ove godine. S obzirom da prema zakonu ovlasti Vlade uredbama uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, navedene uredbe može ostati na snazi do konca, najdulje do konca ove godine pa je potrebno isto pitanje urediti i zakonom. Važećim zakonima uređeni su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu kao i ovlaštenja turističkih inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora u tom području. U samoj primjeni navedenih zakona uočene su nejasnoće u postupanju nadležnih inspektora u sankcioniranju, a ocijenilo se potrebom jasnije definirati provođenje samog inspekcijskog nadzora koji je u području ugostiteljstva podijeljen između turističke inspekcije u nadležnosti Ministarstva turizma i carinske uprave u nadležnosti Ministarstva financija. Ovim se zakonima stoga predlaže da se turističkim inspektorima utvrdi jasno ovlaštenje za zabranu obavljanja djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga i pružanja usluga u turizmu, ukoliko se djelatnost obavlja, ukoliko se djelatnost obavlja, odnosno ugostiteljske usluge se pružaju suprotno izravnom rješenju, a ukoliko se ugostiteljska djelatnost i usluge pružaju bez rješenja, onda će postupati carinska uprava sukladno svojoj nadležnosti. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Kolege Grubišića i Kajina nema pa Klub Nezavisnih zastupnika gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Branka Juričev-Martinčev. Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra i pomoćnice, kolegice i kolege. Pa Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu kako se navodi samo se žele trajno otkloniti uočene nejasnoće u postupanju nadležnih inspektora u područjima ugostiteljstva, odnosno turizmu. Ovim se zakonom predlaže urediti materija koja je sad uređena uredbom o izmjenama jednog i drugog zakona koju je Vlada donijela u srpnju ove godine, a s obzirom na to da prema Zakonu o ovlastima Vlade RH uredba može ostati na snazi najdulje do 31. prosinca. Danas imamo ova dva zakona kao točke dnevnog reda. Naime, u praksi su uočene nejasnoće u postupanju nadležnih inspektora u sankcioniranju obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja usluga u turizmu. Bilo je potrebno jasnije definirati provođenje inspekcijskog nadzora između Turističke inspekcije Ministarstva turizma i Carinske uprave Ministarstva financija. Po do sada važećim člancima zakona proizlazilo je da obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga bez rješenja nadležnog tijela odnosno bez upisa u upisnik ili bez odobrenja kao i u slučajevima kada se radi o pružanju usluga u turizmu bez rješenja, odnosno bez upisa u upisnik i slično može biti sankcionirano i od turističkog inspektora. Ovim zakonom se predlaže da turistički inspektor ima ovlasti samo ukoliko se djelatnost, odnosno usluge pružaju suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela, a da za rad bez rješenja postupa Carinska uprava. Mislim da će praksa upravo pokazati vrlo brzo da je potrebno napraviti suprotno. Vrlo brzo će se tražiti da i turistički inspektor može i mora sankcionirati one koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge ili pak pružaju usluge u turizmu. Mi iz kluba HDZ-a smo upozoravali i prilikom donošenja cijelog paketa izmjena i dopuna zakona kojim se nakon 15 godina potezom pera u hitnom postupku izbrisao državni inspektorat i sad ponovno moramo upozoriti. Specijalizacijom i sužavanjem nadležnosti sve češće će inspektor na terenu za utvrđeni prekršaj biti nenadležan što znači da će odlaziti iz objekta, s terena polovično obavljenog posla ili neobavljenog posla. A dok svoj dopis uputi onom nadležnom inspektoru nepravilnosti najčešće više neće moći ni utvrditi. I što je najapsurdnije u obrazloženju zbog čega se ide u ove izmjene i to u hitnom postupku stoji da je to potrebno prvenstveno radi zaštite potrošača kako bi se osigurala učinkovitost inspekcijskog nadzora. Ovim izmjenama potvrđuje se da turistički inspektor nije nadležan za rad neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja usluga u turizmu za tzv. rad na crno. Da bi našim građanima bilo jasnije, a i vama poštovane kolegice i kolege na primjer turistički inspektor dođe u jedno turističko mjesto, naselje, ulicu ili još bolje brodom na otok. Gotovo svaka obitelj se bavi iznajmljivanjem soba ili apartmana. Gotovo u svakoj kući će zateći goste. S obzirom na ovu krizu to je dodatni izvor prihoda svima onima uz obalu. Turistički inspektor uđe u jednu koja ima propisanu pločicu na vratima. Znate da svi oni koji imaju rješenje za rad moraju imati pločicu, plavu pločicu na kojoj piše soba ili apartman sa naznačenim zvjezdicama dobivenu od Ministarstva turizma. U taj objekt može ući naš inspektor i sad zna da ima rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. U nadzoru pregledava rješenje za rad, prijavu gostiju, knjigu gostiju, ulazi u sobe i apartmane, provjerava sve ono što treba imati s obzirom na broj zvjezdica za koje posjeduje rješenje. Broji noćne ormariće, noćne lampe, broj ručnika i vješalica u ormarima. I onda utvrdi da u ormaru nema četiri vješalice po krevetu u sobi kako to propisuje zakon za broj zvjezdica za koje ima rješenje. I piše zapisnik kako bi naplatio mandatnu kaznu ili proslijedio zapisnik sucu za prekršaje. I tada ogorčeni iznajmljivač poziva tog turističkog inspektora da uđe kod njegovog susjeda koji nema ni rješenje za rad, ni čuvenu pločicu, signal našem inspektoru da može ući u taj objekt, ne izdaje račune, ne plaća porez i pun je stranaca. Turistički inspektor sve to vidi i ništa ne može. On treba doći u svoj ured, napisati dopis Carinskoj upravi o pretpostavci da se u tom objektu radi na crno. Onda će oni naravno kad dobiju dopis poštom, kad njihov nadređeni rasporedi taj predmet jednom od inspektora Carinske uprave treba vidjeti kad je slobodno vozilo, odnosno ako je u pitanju prijevoz brodom dogovoriti prijevoz brodom i ići u to naselje poslati u nadzor svog inspektora. Do tada su gosti iz te kuće već davno preplanuli napustili Lijepu našu i platili smještaj našem iznajmljivaču. A kad su u pitanju usluge u turizmu situacija je još smješnija. Na primjer, turistički inspektor ide u nadzor rada turističkih vodiča i na terenu zatiče više njih. Oni koji imaju rješenje o odobrenju oni se mogu kontrolirati i kažnjavati, a oni bez rješenja ne. Pitam se šta će biti kad nakon nekoliko dana u najboljem slučaju ako ne i nakon nekoliko tjedana dođe dođe carinski inspektor na to isto mjesto u neku katedralu i na neki trg i potraži tog turističkog vodiča. I ovom prilikom želimo istaći da ovaj ustroj je složeniji, tromiji i skuplji i Hrvatska demokratska zajednica je ne može podržati. Hvala. Đurđica Sumrak, replika. Uvažena kolegice ovo što ste danas i sada nam ovdje rekli i naveli ove primjere spada u rubriku vjerovali ili ne. Zaista teško je uopće pojmiti ovakav način kakav su ustrojili radom na ovaj način inspekciju. Ali Ministarstvo turizma jednako tako i ovo će ući u rubriku vjerovali ili ne na otvorena pitanja izazovi i istraživanja eksploatacije ugljikovodika u Jadranskom moru imali smo tematsku sjednicu i vidite vjerovali ili ne Ministarstvo turizma na to se očitovalo pa najblaže rečeno pozitivno. Ali vjerovali ili ne a znate i sami da niti je izrađena strateška studija procjene dakle zaštite okoliša, međutim ne zna se kakav će utjecaj imati na okoliš, na turizam prvenstveno bušotine u moru. Jer se to ne zna. Ali natječaj je prošao, SPECTRUM je dobio sve. Nema problema rekla nam je izvjestiteljica da natječaj je, oni su dobili dozvolu ali tek kad ova strategija koju namjeravaju u tri mjeseca izraditi a jako dobro znamo da je to nemoguće. Pa ako smo mi turistička zemlja i ako se želimo baviti turizmom pa očigledno da ovo je Ministarstvo turizma trebalo drugačije reagirati ali obzirom na sve što se dešava u Hrvatskoj vjerovali ili ne ni ovo neće dobro proći. Hvala lijepo. Pa poštovana kolegice Sumrak svi kažu da je turizam jedna od najvažnijih gospodarskih grana. Međutim, prilikom donošenja proračuna za narednu godinu i projekcija za 2016. i 2017. vidimo koji status ima Ministarstvo turizma u našoj Vladi, u našem državnom proračunu. 234 skromna milijuna u 2014. godini za 12% odnosno najviše su snižena upravo u Ministarstvu turizma, svega 205 milijuna sa tendencijom smanjenja. Da li stvarno očekujemo da se turizam razvija sam po sebi i samo zahvaljujući suncu i moru ili smo spremni i nešto izdvojiti za taj turizam. Fond za turizam koji je imao i iznosio 20 milijuna u ovoj godini je za 50% manji. Jedan od najboljih projekata rekla bih ne samo Ministarstva turizma nego i ove Vlade su bili projekti unutar ovog fonda. Nažalost, nije bilo sluha da se nastavi bar u onom iznosu u kojem su bili dosada. za 2013., Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2013. pa osigurajte da vam predstavnici klubova budu koji će raspravljati o ovim temama. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Nenad Pleše. Zahvaljujem uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa suradnicom. Pa evo poslije ovakve rasprave kolegice Branke teško je nešto dodati. Ona je to iz prakse sve lijepo ispričala, ja se mogu samo malo nadovezati na nju i reći da su to treće izmjene ove godine u uslugama, turizmu i u ugostiteljstvu. Kad bi se sagledavala oba ova zakona onda bi se moglo slobodno onako zdravo seljački reći da tu se nije znalo tko pije, tko plaća, tko ima nadležnosti kad postupa u kojim prilikama. Carinska uprava je postupala u slučajevima neregistrirane djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga bez rješenja, bez upisa u registar ili upisnik, a to isto je mogla raditi i Turistička inspekcija važećeg članka 40. njihove djelatnosti. Turistička inspekcija ovlaštena je za zabranu obavljanja ugostiteljske djelatnosti ako se obavlja suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela i to u dijelu u kome se djelatnost obavlja ili pružaju usluge suprotno izdanom rješenju. Carinska pak uprava znači sad postupa kada se ugostiteljska djelatnost pruža bez ikakvog rješenja. Mislim da je tim kratkim izmjenama zakona samo to malo pojašnjeno. A budući da 31. prosinca ističu ove zakonske uredbe koje je Vlada donijela temeljem zakonskih ovlasti još negdje u srpnju mjesecu potrebno je donijeti ove izmjene kako na narednu turističku sezonu ne bi opet krenuli da se ne zna tko pije, a tko plaća.

gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče. Prvo bih htio reći dvije, tri riječi o samom zakonu, posebno o Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. pa zamolio bih vas u ministarstvu da taj zakon konačno napravite malo, on je odličan u svom sadržaju i on ima odlične sadržajne elemente i zaista se brine i trudi se da ugostitelji pružaju kvalitetnu uslugu korisnicima, ali imamo, neki put se dobije doma kad se to počne čitati i sklapati gdje je koji zakon i gdje se šta dodaje, ne dodaje, šta sve treba ugostitelj unutar tog zakona pronaći da sve pronašao, kao da je taj zakon protiv ugostitelja. Znamo da bi bilo dobro da zakon dobije tu notu, da je on i za ugostitelje. Jer on nije samo u toj djelatnosti, nego on mora i pomoći i olakšat ugostiteljima zajedno sa svim pravilnicima koji dolaze uz sve to zajedno, mora pomoći ugostiteljima da što jednostavnije, što kvalitetnije mogu obavljati svoju djelatnost i na njihovo zadovoljstvo. Ne smo na zadovoljstvo korisnika. Što se tiče samih ovih izmjena u toj objedinjenoj raspravi izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i izmjena Zakona o pružanju usluga u turizmu, samoj ocjeni stanja u par paragrafa je identičan tekst. Dozvolite mi da zbog eventualno zainteresirane javnosti taj tek i pročitam koji kaže: "Da u praksi su bile uočene nejasnoće u postupanju nadležnih inspektora u sankcioniranju obavljanja ugostiteljske djelatnosti koja se obavlja suprotno izdanom rješenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sankcioniranju pružanja ugostiteljskih usluga suprotno rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga. Te se ocijenilo potrebnim jasnije definirati provođenje inspekcijskog nadzora a koju u području ugostiteljstva podijeljen između turističke inspekcije Ministarstva turizma i carinske uprave Ministarstva financija." Naime, službenici carinske uprave postupaju prema odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. U provođenju inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva u slučajevima kad se radi o obavljanju gospodarske djelatnosti odnosno pružanju ugostiteljskih usluga bez rješenja nadzornog tijela, odnosno bez upisa u upisani registar, odnosno upisnik ili bez odobrenja iz odredbi članka 40. tog važećeg Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Proizlazilo bi da isto može biti sankcionirano od turističkih inspektora. Stoga se radi jasnijeg tumačenja razgraničenja postupanje između carinske uprave i turističke inspekcije ovim zakonom predlaže da se turističkim inspektorima utvrdi jasno ovlaštenje za zabranu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanju ugostiteljskih usluga samo ukoliko se djelatnost ili usluge pružaju suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela i to u djelu u kojem se djelatnost obavlja ili usluge pružaju suprotno izdanom rješenju a što je u skladu s člankom 3. Zakona o turističkoj inspekciji. U slučaju kada se ugostiteljska djelatnost obavlja odnosno ugostiteljske usluge pružaju bez ikakvog rješenja postupat će carinska uprava sukladno svojoj nadležnosti. Donošenjem predloženog zakona osiguralo bi se u potpunosti na jasan način provođenje inspekcijskog nazora u području ugostiteljstva a time i poduzimanje mjera za zabranu sprječavanja obavljanja neregistrirane neregistrirane djelatnosti u području ugostiteljstva od strane carinske uprave. To stoji kažem u obrazloženju zakona i jednog prijedloga izmjena zakona i jednog i drugog zakona. Odnose se, prvo u ugostiteljskoj djelatnosti, odnose se iz članka 1. na članke 19., 20., 22., ,23., 25., 30., 33. i 38. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i ti članici točno utvrđuju o čemu se, koje se djelatnosti mogu obavljati a koje treba turistička inspekcija nadgledati. I radi se o npr. o članku 19. "Ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog ureda odnosno ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava propisane, uvjete propisane zakonom i propisima donesenim na temelju zakona." U članku 20. koji se isto tiče "Nadležni ured na zahtjev ugostitelja utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne karakteriziraju te utvrđuju ispunjavanje uvjeta za posebni standard, dodjelu … i kvalitete za ugostiteljske objekte iz skupina restorani i barovi." Članak 22. "Ministarstvo na zahtjev ugostitelja rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za vrstu kategorije ugostiteljskog objekta iz skupine hoteli." U članku 23. "Ministarstvo … svake godine provodi ponovnu kategoriju ugostiteljskih objekata, sve tri godine."

da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom, da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisne za određenu vrstu odnosno kategoriju ugostiteljskog objekata, da ispunjava i druge uvjete propisne ovim zakonom i propisima donesenim temeljem ovog zakona, je odnosno koji ugostiteljski objekt ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima bez kojih prema tom propisu ministarstvo naređuje ne može izdati rješenje itd."

dotiče se i usluga u seljačkom domaćinstvu, te se za pružanje usluga u seljačkom domaćinstvu poljoprivredno gospodarstvo je dužno ishoditi rješenje nadležnog ureda za odobrenje za pružanje djelatnosti, sve vrste ugostiteljske djelatnosti u svim objektima iz Zakona o ugostiteljskim djelatnostima. Slično je i iz prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu s konačnim prijedlogom zakona koji tretira i turističke agencije, i turističke vodiče, i seoski, zdravstveni, kulturni, wellnes, kongresni turizam turizam za mlade, pustolovni lovni športski golf turizam, športski rekreacijski ribolov na moru, ronilački turizam, športski ribolov na slatkim vodama, … djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova, školjaka, itd., a ostale turističke usluge su iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju kao što su sandoline, daske za … na vodi, bicikli, suncobrane, ležaljke, itd., itd., To su sve djelatnosti koje bi trebali kontrolirati i njihovu ispravnost trebali kontrolirati turistički inspektori. Podjela i razdvajanje inspekcija ukupno je jedna dvojbena tema i to stvarno se može pogledati sa raznih stanovišta. Iz mojeg osobnog iskustva, a bilo je dugogodišnje, neki put je bolje da ima više inspektora, a neki put je bolje da jedan inspektor sam i da je objedinjeno znanje i kompetencije u jednom inspektoru, ali suština bilo kakve inspekcije trebala bi biti dvojaka jedno, svakako ispravnost u radu i zaštita konzumenata usluga, odnosno podržača, a drugo ono što sam rekao na početku, suštine inspekcija ne smiju biti kazne, suština inspekcija mora biti pomoć i asistencija djelatnicima, odnosno ljudima koji pružaju usluge i u ugostiteljstvu i u turizmu. Klub HNS-a liberalnih demokrata prihvatit će prijedloge jednog i drugog zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala. Pa kolega Blažeković, ja se inače relativno rijetko slažem sa vašim stavovima i moram priznati da se ovaj put slažem s vama, posebno u ocjeni toga da zakoni i ovaj Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti zaista ne bi trebali biti restriktivni i promatrati onoga koji je predmet zakona kao prekršitelja i razmišljati samo kako ćemo u zakonu ugraditi što više raznoraznih odredbi restriktivnih koje će zapravo otežavati djelatnost. Na kraju, taj način promatranja, rad svih oblika poduzetništva zapravo nas je doveo na neki način u situaciju da je teško danas to poduzetništvo u Hrvatskoj pa je teško danas i to poduzetništvo u ugostiteljstvu.

SAD-u i vidimo zapravo kako ovako jednostavno funkcioniraju i te ugostiteljske i razne poduzetničke djelatnosti vezane za ugostiteljstvo dok je kod nas to jedna velika teška misa, to je pitanje imaš li naljepnicu, nemaš li naljepnicu, imaš …, imaš li …, jesi li sve riješio, mislim, i na kraju naravno da je zaista i ta djelatnost danas jedna bremenita i opterećena mnogobrojnim propisima i pritiscima koji smo mi ovdje nekad svjesno, nekad nesvjesno polako donosili, kako u tu ugostiteljsku djelatnost, tako i u brojne druge djelatnosti. Zato se zapravo slažem i podržavam taj vaš stav o tome da bi zapravo trebali razmišljati kako da idemo pro, a i poduzetništvo i ugostiteljstvo, a ne stalno kako da smišljamo različite restriktivne odredbe kojima zapravo na neki način usporavamo ili otežavamo te djelatnosti. Hvala. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Ma kolega Blažeković, javila sam se za repliku samo zbog toga jer sam vidjela da je vama jako neugodno o ovome govoriti, barem sam takav dojam stekla jer ste pročitali sve ovo, a slušajući prethodno kolegicu koja je zorno objasnila, koja je i gradonačelnica turističkog grada, zaista ne stiče se dojam, nego to je, imamo carinsku inspekciju i turističku inspekciju. Znači, loše je ako si se prijavio i ako imaš sve prijavljeno, susjed do tebe nema ništa prijavljeno, ti ćeš platiti kaznu, a ovaj do tebe dok dođe inspektor kao što je rekla kolegica Martinčev, e onda ćemo već lako, više neće biti ovih gostiju, to će već biti nekakvi rođaci. Osim toga terminologija je katastrofa, mislim, carinska inspekcija i turistička. Jasno je da je turistička turistička, carinska je u narodu nešto sasvim drugo i kada se u jednom objektu negdje na moru, kad mu dođe carinska on padne u nesvijest jer nema pojma o čemu se radi. Prema tome, znam da ćete vi to podržati, ali ovo zaista vrijeđa inteligenciju, vrijeđa sve. Pa nećemo sada podržavati još i sivu ekonomiju zato da bi rekli da nećemo biti restriktivni prema nekome, ne možemo da netko plaća porez, a da susjed pored njega ne treba to platiti jer će na neki način lako se riješiti svojih gostiju ili zatvoriti nekakav objekt na brzinu

potpuno krivo. Uopće mi nije bilo neugodno govoriti o tome jedino imam osobni problem sa tim zakonom iz razloga jer je on strahovito dugačak, kompliciran i poziva se na razne, ne taj, nego Zakon o ugostiteljstvu, o ugostiteljskoj djelatnosti, o njemu govorim specifično. Ovaj o turističkoj djelatnosti je puno jednostavniji. I u tom kontekstu ne znam točno za što da se uhvatim, ali što se samih inspekcija tiče i što se ovog primjera koji je vaša kolegica navela, koji jasno postoji, zato postoje inspekcije, zato donosimo ova dva prijedloga izmjene zakona da toga ne bi bilo jer… Kolegice Sumrak, ilegalno poslovanje, pa to nije krivnja države, nego onog tko ilegalno posluje. Pa to nije kriva država zato što netko krade, nego treba naći nekog tko će toga tko krade uloviti u kazniti, zato postoji država. Pa to je funkcija države i zato sve ovo što ste vi rekli stoji ali zato postoje inspekcije i zato će Hrvatska stranka … i ja osobno snažno podržati ovakve zakone koji daju vrlo konkretne jasne ingerencije i kompetencije inspekcijama da rade svoj posao, a to je da sve što je nepravilno, protuzakonito da se to prijavi prijavi i da se to na koncu procesuira i kažnjava i da toga bude što manje. Tome služe i ovakvi zakoni, a ništa mi moram priznati nije bilo neugodno govoriti. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Đurđica Plančić. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Posljednje izmjene i dopune ovih zakona izvršili smo u veljači ove godine i to prvenstveno radi njihovog usklađivanja sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Tim je zakonom ukinut Državni inspektorat pa je valjalo urediti inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma. Provođenje inspekcijskog nadzora izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kao i Zakona pružanja usluga u turizmu podijeljeno je između turističke inspekcije i Ministarstva turizma i Carinske uprave Ministarstva financija i to na takav način da turistička inspekcija nadzire i postupa u slučajevima kada se ugostiteljska djelatnost odnosno turistička djelatnost obavlja suprotno izdanim rješenjima nadležnih tijela, dok će inspektori Carinske uprave postupiti u slučaju kad se te djelatnosti obavljaju bez odobrenja tj. sasvim neregistrirano. Ove izmjene klub SDP-a je podržao. Međutim u praksi je došlo do djelomičnog preklapanja u njihovom postupanju. Budući iz važećih odredbi odgovarajućih zakona proizlazi da bi i u slučaju kada se ustanovi kada se ustanovi rad bez odobrenja turistički inspektori bi trebali rješenjem zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti. Da bi se ova nejasnoća otklonila i omogućio efikasniji nadzor tijekom protekle turističke sezone, Vlada je u srpnju donijela odgovarajuće uredbe. Navedene uredbe na snazi su samo do kraja ove godine pa je nužno u hitnoj proceduri osigurati trajno otklanjanje ovih nejasnoća. Ovim izmjenama zakona uvrštavamo sadržaj tih uredbi u odgovarajuće zakone i tako osiguravamo preciznije razgraničenje nadležnosti ovih inspekcija, a to je nužno zbog kvalitetnije zaštite potrošača u budućnosti i zato će klub SDP-a naravno podržati donošenje ovog zakona. Hvala replika. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Poštovana kolegice, ja znam da je jako teško ovo braniti ali rekli ste efikasniji nadzor. Vi ste iz Starigrada, dva sata vožnje brodom iz Splita, recite mi šta je u ovom zakonu efikasnije kada turistički inspektor kao što sam rekla nađe turističkog vodiča jednog koji radi i može ga kažnjavati i drugog bez rješenja treba mu dva sata za doći u Split, napisati dopis, proslijediti Carinskoj upravi, ovaj rasporediti djelatnika i poslati ga ponovno dva sata do Starigrada, šta mislite da ćete ga zateći ponovo? Gdje je tu efikasnost. Hvala. nisam rekla nisam tvrdila da nije bilo problema i da se ne radi na tome da se ta efikasnost … a ja ne vidim koji bi bio problem da dvije inspekcije istovremeno budu na terenu ili neovisno jedna od dugoj i da svaka rješava svoj svoj dio posla. Mislim ja ne vidim u čemu bi to bilo pomanjkanje efikasnosti.

Uvažena kolegice posjetili ste me u svojoj raspravi na česte izmjene ovih zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i o pružanju usluga u turizmu,međutim nikako da dođe na red jedna izmjena koju Udruga umirovljenika traže a to je da mogu bez straha od inspektora u svom zatvorenom krugu za svoje članove skuhati kavu, popiti pivo itd. dakle bez nekih namjera da stvore neki profit i da konkuriraju bilo kome na tržištu po povlaštenim cijenama. razumjeti sa kojim prosjecima mirovine ljudi žive, a sa time ne prestaje potreba i za druženjem i da se neko osjeća kao normalan čovjek. Pa ja bih volio da mi date na neki način podršku da i to riješimo naravno u strogo kontroliranim uvjetima, ne da da to može svako zlorabiti nego da to postoji jedno pravo umirovljenika jer udruge već godinama to zahtijevaju. poštovani kolega poznato mi je to vaše nastojanje da se udrugama umirovljenika omogući pružanje tih ugostiteljskih usluga, međutim ja vjerujem da nisu samo udruge umirovljenika te koje bi htjele na taj način obavljati obavljati ugostiteljsku djelatnost pa pretpostavljam da je to razlog što se ne pravi iznimka za udruge umirovljenika. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime predlagatelja završno će se obratiti zamjenik ministra turizma Daglas Koraca. Izvolite zamjeniče. Hvala lijepa gospođo zamjenice. Zahvaljujem se svim zastupnicima i zastupnicama na raspravi i želio bih se samo osvrnuti na ove opaske vezano za dobronamjernost ovih zakonskih regulativa i na ove ostale opaske što je kolega Hrelja iznio. I želio bih samo reći da naravno da nam je cilj ovim izmjenama zakona i općenito cijelim zakonom da se olakša poduzetnicima poslovanje ne da im se oteža. cjeloviti tekstovi zakona se nalaze trenutno na radnim grupama i gdje se usuglašavaju svi stavovi a do kraja ove godine možemo očekivati i prezentaciju na javnim raspravama. Evo hvala vam lijepa.